Luka (HDZ)** Gospođe i gospodo zastupnici, počinjemo sa postavljanjem pitanja Vladi, odnosno pojedinom članu Vlade u skladu sa odredbama Poslovnika članak 180. do 184.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 kolegice i kolegice zastupnici, ja bih bio slobodan uputiti jedno pitanje premijeru koji se odnosi na formalno-pravni i zakonodavni okvir zaštite nacionalnih interesa u pitanju korištenja geotermalnih izvora energije. Naime, radi se o tome, da je INA kao najveća hrvatska naftna kompanija u principu i najčešće vlasnik, odnosno raspolaže koncesijom za korištenje geotermalnih izvora. međutim, to nije bio problem u trenucima dok je INA bila potpuno u hrvatskom vlasništvu i dok je na taj način stekla u bivšem sustavu pravo raspolaganja geotermalnim izvorima. kada INA više nije u hrvatskom vlasništvu s jedne strane, s druge strane nije ni do sad imala pretjerani gospodarski interes u korištenju geotermalnih izvora jer je veća zarada na uvozu plina od ovog trenutka praktično mi ne kontroliramo geotermalne izvore u mjeri u kojoj bi to bio hrvatski nacionalni interes. Stoga je moje pitanje možete li zadužiti tijela Vlade i resorna ministarstva kako bi pripremila zakonodavni i formalno-pravni okvir kojim bi se zaštitili naši nacionalni interesi u ovom segmentu. Hvala lijepa. Hvala. Premijer, gospodin Ivo Sanader. Izvolite. **Sanader, Ivo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine zastupniče. Mi smo zaštitili već to, nema potrebe za zakonom jer INA, a bez obzira u čijem vlasništvu ili pretežitom vlasništvu bila ima samo koncesiju na izvore. Ona nema vlasništvo nad izvorima i država može u svakom trenutku ukoliko se ne poštuju kriteriji koncesije tu koncesiju oduzeti i dati nekom drugom. Znači INA, ponavljam bez obzira tko je većinski, manjinski vlasnik nije vlasnik tih izvora. Ona jest vlasnik tih postrojenja na samim izvorištima, ali nije vlasnik izvora. Ima samo koncesiju. Prema tome, država se tu zaštitila. Mi to i sada možda je ovo pitanje i dobar povod, dobra prigoda da se kaže da mi nećemo prodavati ni u kojem slučaju ni jedno, ni termalne, geotermalne, nikakve, dakle uopće zemlju u tom smislu nećemo prodavati. To smo donijeli odluku, ali ćemo davati i dalje u koncesiju jer je dobro da se to koristi. Međutim, vaše pitanje je išlo kako zaštititi Taj problem je riješen Zakonom o koncesijama. Dakle, država može uvijek tu koncesiju oduzeti koncesionaru u ovom slučaju INI, dati nekom drugom ukoliko se ne poštuju kriteriji koncesije. Ali u svakom slučaju dakle to je zaštićeno već. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Daniel Srb. Izvolite. Izvolite imate pravo komentirati najljepše zahvaljujem na odgovoru. Ja vjerujem da će se uskoro pojaviti i interesi zainteresiranih ulagača gdje postoji gospodarska opravdanost za korištenje geotermalnih izvora i gdje će se očito morati i ocjenjivati isplativost zadržavanja postojećeg koncesionara, odnosno ustupanja koncesije nekom drugom tko je spreman koristiti te geotermalne izvore. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Prije drugog pitanja drugog Daniela samo ću vam pročitati 3 obavijesti. Članovima Odbora za informiranje, informatizaciju i medije predsjednik Odbora Nenad Stazić obavještava da će se sjednica 20. 20. svibnja, dakle danas u 14,30 sati održati u dvorani Josipa Šokčevića Mala vijećnica umjesto u dvorani Josipa Jelačića. Nadalje, predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić obavještava da će se održati sjednica Odbora danas 20. svibnja u 13,30 sati također u dvorani Josipa Šokčevića umjesto umjesto u dvorani Josipa Jelačića kako je navedeno u pozivu. I predsjednik Odbora gospodin potpredsjednik Neven Mimica obavještava da će se sjednica Odbora za europske integracije sazvana danas 20. svibnja u 15,00 sati održati u dvorani također Josipa Šokčevića umjesto prema prethodno predloženom dnevnom redu, dakle u Maloj vijećnici. Hvala lijepa. Na redu je zastupnik. I još jedna sjednica Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj održat će se danas u 13,30 sati u dvorani Janka Draškovića broj 202. Na redu je gospodin zastupnik Daniel Mondekar. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolegice zastupnici, poštovani predstavnici Vlade. Svoje pitanje upućujem predsjedniku hrvatske Vlade. Gospodine premijeru znate li koliko studenata u Republici Hrvatskoj mora plaćati školarinu i koliko iznose njihove školarine? Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor gospodin predsjednik Vlade, dr. Ivo Sanader. Gospodine zastupniče, puno važnije od tog pitanja je da hrvatska Vlada već šestu godinu uzastopno čini sve pretpostavke da napravimo društvo znanja. Prema tome, u ovom trenutku studira puno više studenata. Točne brojke zna ministar Primorac, puno više studenata nego onda kada smo preuzimali odgovornost za Hrvatsku, a to je bilo koncem 2003. U to vrijeme je bilo puno manje sveučilišta u Hrvatskoj. Statistiku zna ministar Primorac nego što ih ima danas. U to vrijeme je bilo puno manje, bilo je možda jedno veleučilište, a danas ih je puno više. Statistiku zna ministar Primorac i resorno ministarstvo. Prema tome, ponosni smo na naše studente, ponosni smo naša sveučilišta, ponosni smo na naše profesore, ponosni smo na sve sveučilišne nastavnike i znanstvenike i zato smo s njima i sklopili ugovor u kojemu ćemo sukladno napretku i izlasku iz krize ostvarivati i bolje plaće jer oni to zaslužuju. Hvala. Hvala. Gospodin Daniel Mondekar. Izvolite. **Mondekar, Daniel (SDP)** Poštovani premijeru, vi niste uopće odgovorili na moje pitanje, odnosno ne znate odgovor na moje pitanje, a da vam sad kažem, žalosno je da u državi u kojoj studenti prosvjeduju već 30 dana vi ne znate razlog zbog kojeg oni prosvjeduju. Izgleda da vas boli briga za hrvatske studente i hrvatsko obrazovanje. Ali dobro ste pokrenuli jedno …

a broj studenata u ovoj državi koji plaća istu školarinu je duplo veći nego prije 5 godina. Više od polovice hrvatskih studenata plaća školarinu. Inače, koja je u srednjem iznosu gotovo 8 tisuća kuna, čini nas najskupljom zemljom, jednom od najskupljih u Europi. Vaša politika društva znanja dovela je da imamo skupo, neefikasno i nefleksibilno i nekvalitetno obrazovanje. A da ste htjeli nešto riješiti, mogli ste riješiti prije godinu dana i prije dvije godine. Ovo je samo demagogija što vi govorite. Hvala.

Na redu je gospodin zastupnik Petar Mlinarić. Petar Mlinarić! Petar Mlinarić! Tri puta. Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje upućujem gospođi Jadranki Kosor, potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Pitanje glasi, neidentificirane žrtve, u javnosti se često govori o velikom broju neidentificiranih žrtava iz masovnih i pojedinačnih grobnica. Koliki je broj neidentificiranih i posmrtnih ostataka iz '91. i '92. godine i što Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti poduzima da se ove žrtve identificiraju? Hvala. Gospođa potpredsjednica Jadranka Kosor. Izvolite. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine zastupniče. Da, naravno ja razumijem da upravo vi postavljate pitanje vezano za problem nestalih osoba u Republici Hrvatskoj, pa onda u tom kontekstu i neidentificiranih, odnosno identificiranih žrtava jer dolazite iz kraja, iz Vukovara, iz Vukovarsko-srijemske županije gdje još uvijek tražimo najveći broj onih koji su na popisu nestalih iz '91., odnosno '92. godine. Dakle, do sada je iz 143 masovne grobnice i više od 1400 pojedinačnih ekshumirano 3720 posmrtnih ostataka. Od toga je veći broj identificiran, dakle gotovo više od 84%, 16% nije identificirano i to je … /Govornica Oni su dakako dostojno pohranjeni u Zagrebu i Osijeku. Dakle, vjerujem da su mnogi od vas saborskih zastupnika u različitim prigodama bili na kenotafu uz krematorij na zagrebačkom Mirogoju. One koji nisu bili, pozivam da to učine. Ne mora biti nikakva prigoda, dovoljno je doći tamo ako ima potreba, ako ima možda zanimanja među saborskim zastupnicima, mi možemo kenizirati da se taj prostor i otvori, da vidite kako su i na koji način pohranjeni posmrtni ostaci i činimo sve da se oni identificiraju. Dakle, paralelno idemo sa svim aktivnostima u pronalasku onih koji su još uvijek na popisu, znači 1051 osoba, govorimo o popisu sada iz '91., odnosno '92. godine. Naravno da mi na jednaki način tražimo i one koji su na popisu iz '95., dakle 823 osobe. Ali danas govorimo o žrtvama agresije na Hrvatsku. Dakle, mi smo učinili sve, među ostalim i aktivnosti novih u protekloj godini, odnosno prije 2 godine vađenja uzoraka krvi obitelji koje još uvijek traže svoje najmilije i čini se da je možda i to jedan od razloga neidentifikacije ovih 16% koji su do sada pronađeni. Dakle, činimo sve. Znanost na svu sreću napreduje, međutim moram reći sa žaljenjem, jedan dio, nadam se da će to biti uistinu mali, neće moći biti identificiran naprosto zbog toga što je protekom vremena umanjena mogućnost jer neki od tih ostataka su uništeni vodom ili su uništeni u požarima, odnosno zbog toga što su gorjeli, tako da vjerojatno taj dio nećemo moći do kraja identificirati. Ali ono što želim zaključno reći jest da potraga za osobama koje su na popisu natočenih i nestalih i dalje traje. Ona neće zastati dok i posljednji ne bude pronađen. To je za nas naravno i humanitarno, ali prvorazredno političko pitanje i moram reći da je, evo u svim susretima i predsjednika Vlade, doktora Sanadera to postavljano kao nulto pitanje, dakle u razgovorima sa susjedima. Ja sam kao potpredsjednica Vlade pozvala i potpredsjednike vlada Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore na zajednički sastanak kako bismo sve argumente stavili na stoj i pomogli da se to pitanje riješi i da jednom konačno možemo reći svim obiteljima koje traže kakva je sudbina njihovih najmilijih. Dakle, zaključno, bez obzira na sve, potraga se nastavlja. Za to bez obzira na proračun, kakav on bio u Republici Hrvatskoj, s kakvom se krizom susretali neće manjkati niti novca niti volje. Prema tome, ako bi bilo potrebno i u ovogodišnjem proračunu dodati još neka nova sredstva koja se naravno nisu u rebalansu smanjivala, mi ćemo to učiniti. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin upravo i pratim i zajedno smo radili mnoge te akcije, ali ovo što ste vi do sad napravili u ovom najosjetljivijem resoru vašem, da smo zadovoljni, ali želimo i do kraja ono što smo započeli da do kraja završite zajedno s nama i evo, želim čestitke i pozdrave iz Vukovara. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, članovi Vlade, kolegice i kolege. Svoje upućujem ministru zdravstva i socijalne skrbi doktoru Darku Milinoviću. Zdravstvena reforma gospodine ministre pokazuje iznimne rezultate. Hitna medicinska pomoć unutar samog zdravstvenog sustava je nepotrebno govoriti koliko je značajna i tu nam tek slijedi veliki posao. Naravno da hitna medicinska pomoć i sad dobro funkcionira ali posebnim naporima je izložena u turističkoj sezoni. Pa molim vas gospodine ministre, recite kakva je pripremljenost za turističku sezonu, organiziranje timova i slično? Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kao što ste i rekli možda nije to toliko prisutno u hrvatskoj javnosti ali mi idemo sa reformom hitne medicinske pomoći, projekt koji je hrvatska Vlada s kreditom sa Svjetskom bankom osigurala negdje oko 90 milijuna eura i to je projekt koji će se provoditi idućih četiri do pet godina. Naravno, turistička sezona je na pragu, zapravo već je i započela i prve naznake koje govore da će ponovo veliki broj domaćih i stranih turista pohoditi Hrvatsku to daje i posebnu odgovornost Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi kako bi medicinska pomoć bila osigurana na vrijeme, osigurana onima koji će 7. i 8. mjesec u jeku turističke sezone biti ovdje u Republici Hrvatskoj. Mislim da nije bitno posebno naglašavati što znači pravovremena hitna medicinska pomoć ili pravovremeni dolazak pacijenta na mjesto potpune potpune zdravstvene skrbi. I ove godine kao i proteklih godina Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je osiguralo dodatna sredstva, ove godine u razini negdje oko 8 milijuna i osiguralo 18 novih punktova tijekom turističke sezone kako bi domaći i strani turisti dobili zadovoljavajuću i na vrijeme zdravstvenu uslugu. s obzirom na to na auto-cesti A1 Zagreb-Split osigurani su dodatni punktovi u Karlovcu, Ogulinu, Perušiću, Svetom Roku, Brinju, Benkovcu, Šibeniku, Dugopolju, na auto-cesti A2 Zagreb-Macelj punkt Krapina, na auto-cesti A3 Bregana, Jankomir, Kutina, Okučani itd. Dakle, 18 dodatnih punktova kako bi zdravstveni sustav Republike Hrvatske stranim i domaćim turistima još jednom pokazao da je vrlo dobro organiziran kao i nebrojeno puta do sada. I kažem uz dodatna sredstva od 8 milijuna kuna Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je sudjelovalo kao resorno ministarstvo i u pripremi ove turističke sezone u ovom zdravstvenom smislu. Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. kulture a vezano je svakako uz određena manjinska pitanja. Hrvatski sabor donosi zakone da bi Hrvatska bila uređena pravna država ali prije svega da bi se zakoni provodili. Hrvatski sabor je donio Zakon o HRT-u, Zakon o elektroničkim medijima gdje se manjinama garantiraju određene emisije na manjinskim jezicima. Sabor je ratificirao i Povelju o regionalnim jezicima. manjine u Hrvatskoj nemaju na Hrvatskoj televiziji emisije na jezicima manjina. Stoga vas pitam kada će imati emisije na manjinskim jezicima odnosno kada ćemo i saznati da fond za razvoj pluralizma i različitosti izdvaja sredstva za upravo manjinske emisije. Naime, iako je zakonom osnovan fond, iako se izdvajaju sredstva iz pretplate upravo i za te namjene mi do danas takvih emisija nemamo, do danas ne znamo na temelju nekoliko upita koliko se sredstava za te emisije odnosno i za koje emisije izdvaja. Stoga vas molim što će poduzeti vaše ministarstvo da konačno i manjine u Hrvatskoj dobiju emisije na manjinskim jezicima ali i da se zna kako, tko ih financira odnosno zašto se ne financiraju?

Zakonom o elektroničkim medijima osnovan je Fond za poticanje pluralizma i elektroničkih medija u okviru Agencije za elektroničke medije s namjerom da svojim sredstvima potiče objavljivanje programskih sadržaja na regionalnoj i lokalnoj razini. Prema a posebno naravno one programe koji su od posebnog interesa za Hrvatsku, to su naravno programi nacionalnih manjina, programi kulture, programi obrazovanja i znanosti, poticanje posebnih programa na područjima od posebne državne skrbi. Činjenica je da Fond za poticanje pluralizma ima, na čelu fonda se nalazi vijeće koje je neovisno regulatorno tijelo i ono podnosi izvješće jedino Hrvatskom saboru. Prema podacima iz 2007. koje je podnijelo to vijeće 2008. godine oni su financirali 32 radijska i 5 televizijskih programa namijenjenih nacionalnim manjinama. Oni ne podnose ta izvješća Ministarstvu kulture već direktno Hrvatskom saboru i odgovorni su Hrvatskom saboru. Izgleda ovako kao što ste vi sad kazali, izgleda da su oni na neki način demokraciju, činjenicu da su neovisno regulatorno tijelo predoslovno shvatili i da vam ne podnose redovna izvješća. Inače, mislim da bi ili Odbor za medije ili Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine trebao pozvati da podnese detaljno izvješće kuda su i koliko novaca a ne samo u koje programe nego koliko novaca je u to utrošeno. Hvala. Izvolite. **Čuhnil, Zdenka (Nezavisni)** Hvala lijepa. Gospodine ministre, ne mogu biti zadovoljna jer i na temelju Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji i hrvatska Vlada je odgovorna da manjine na javnoj televiziji, Hrvatskoj televiziji imaju određene emisije. Kada je u pitanju Vijeće za razvoj pluralizma ono nama daje izvješće koliko daje ukupno sredstava pojedinim medijima. Na nekoliko upita i na otvorene kritike ovdje u parlamentu da nikako ne možemo saznati koje su to manjinske emisije ali naglašavam prije svega manjinske emisije na jezicima manjina mi niti na zastupničko pitanje do sada nismo dobili odgovora. Ne može „Bakinja škrinjica“ biti nazvana manjinskom emisijom, ili „Plodovi zemlje“ ili „x“ takvih emisija koje su navedene kao manjinske emisije. Stoga ponovo tražim da zaista se poduzme nešto da manjine dobiju emisije na manjinskim jezicima jer jedino to mogu biti prave manjinske emisije. Hvala lijepa. Hvala. Gospođa zastupnica Vesna Škulić. Izvolite. **Škulić, Vesna (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Pitanje upućujem predsjedniku Vlade gospodinu Sanaderu. Gospodine Sanader, ako niste zauzeti nekim drugim poslovima ja bih vas molila da saslušate moje pitanje. Dakle, gospodine predsjedniče znate li koliko je država rebalansom proračuna u 2009. godini ukrala novaca osobama s invaliditetom i koliko iznosi najviša osobna invalidnina? Hvala lijepa. Vidim da ste se u SDP-u pripremili na kviz pitanja. Reći ću vam ponovno, kao i što sam vašem mladom kolegi odgovorio, gospođo Škulić, puno više nego vaša bivša Vlada i puno više nego što vi znate. A vi nastavite s takvim pitanjima pa će HDZ opet pobjeđivati sa partnerima HSS-om i HSLS-om. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Gospodine Sanaderu, ovakav način odgovora to ne znači da vi znate nego čak suprotno, vidim da uopće nemate pojma što se događa u području osoba s invaliditetom. Odlukom vaše Vlade, gospodine Sanaderu, rebalansom Državnog proračuna za 2009. godinu osobe s invaliditetom oštetili ste za više od 80 milijuna kuna. Stvorili ste popriličnu konfuziju među udrugama osoba s invaliditetom i doveli u pitanje ostvarivanje njihovih prava. Mnoge udruge nisu dobile novac predviđen za rad, a projekti su im obustavljeni. Nacionalna strategija se ne provodi. Zakon o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji se također na provodi. Novac iz fonda se troši netransparentno i nenamjenski. Pedagoški standardi su zastali zaustavljena je prilagodba pristupačnosti zdravstvenim ustanovama itd. Niste donijeli Zakon o dodatku na najtežu invalidnost niti Zakon o osobnom asistentu, iako ste obećali,

Najviša invalidnina iznosi 1250 kuna i od toga mnogi od njih moraju proživjeti cijeli mjesec, gospodine Sanaderu. Da li je to za vas i još jedno manje važno pitanje? Hvala lijepa. Hvala. Idemo dalje. Na redu je gospodin zastupnik Branko Kutija. Izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Svoje pitanje upućujem ministru poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvitka, gospodinu Pankretiću. Gospodine ministre, razvitak ruralnog prostora je temelj gospodarskog i društvenoga života svake zemlje. S obzirom da je iz vašeg ministarstva u taj prostor utrošeno prošle godine nešto manje od 170 milijuna kuna, no međutim to nije naravno dovoljno. Svjesni smo i činjenice da se obiteljska poljoprivredna gospodarstva moraju udruživati kako bi mogli uspješno prodavati svoje poljoprivredne proizvode koji imaju kvalitetu. Kao najuspješniji vid udruživanja su zadruge. Zanima me što vaše ministarstvo čini po tom pitanju? Zahvaljujem se. Dakako u pravu ste, mi smo posebnu brigu posvetili u prošloj godini ruralnom seoskom razvoju i investirano je preko 169 milijuna kuna u taj prostor da se sačuva seoski prostor, da se sačuva tradiciju, da se maksimalno pomogne tom prostoru i da se zadrži dio, ja bih rekao, stanovništva u njemu s obzirom na tendencije koje imamo. Ali ovo pitanje koje ste postavili, a odnosi se na zadrugarstvo, mislim da je ono izuzetno bitno, naročito ovoga trenutka kada govorimo o tome da ipak imamo jedan dio malih poljoprivrednih proizvođača koji nažalost sami ne mogu djelovati na tržištu i nažalost sami kao pojedinci, ostali bi van toga tržišta i nažalost propali. Iz tih razloga evo mi već treću godinu zaredom imamo natječaje, tzv. mjera 3 u dijelu ruralnog razvoja koja maksimalno potiče udruživanje naših malih poljoprivrednika. U okviru te mjere mi smo upravo prošli tjedan potpisali ugovore sa 35 poljoprivrednih zadruga, od njih 533 koje egzistiraju u Hrvatskoj i vjerujem da ćemo na taj način, sufinanciranjem stopostotnog iznosa osobnog dohotka tih poljoprivrednim proizvođačima, ali i njihovom voditelju zadruge na rok od 3 godine, pri pomoći da čim veći broj malih poljoprivrednih proizvođača se udruži. Ovo je jedna prilika da u javnosti još jedanput pozovemo sve njih da onaj dio poljoprivrednih proizvođača koji su svjesni da ne mogu sami egzistirati, na tržištu, da ne mogu sa svojim proizvodima konkurirati, da se udružuju u zadruge jer takve slučajeve imamo širom Europske unije, posebice u sjevernoj Italiji i takvi primjeri su izuzetno dobri. Evo, hvala lijepa.

Poštovani, svoje zastupničko pitanje postavljam ministru zdravstva, gospodinu Darku Milinoviću. Od 1. siječnja ove godine na snazi je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima kojim je hrvatskim umirovljenicima, čija mirovina prelazi iznos 5108 kuna, uvedeno plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje u iznosu od 3% kao dvostruko oporezivanje. Napominjem da je Hrvatska stranka umirovljenika u Hrvatskom saboru glasala protiv tog zakonskog prijedloga i uvođenja takvog nameta, posebice s obzirom na činjenicu da su hrvatski umirovljenici tijekom svog radnog vijeka plaćali zdravstveni doprinos te da se ovakvim porezom negira sustav socijalne pravde te krše stečena prava, odnosno kažnjavaju se oni koji su tijekom rada najviše plaćali. U Hrvatskoj je u ovom trenutku više od 20 tisuća umirovljenika kojima se od mirovine izravno oduzima 3% i umanjuju im se mirovinska prava. Nadalje, država je odustala od uvođenja zdravstvenog doprinosa za hrvatske branitelje, ali naknadno, nakon što im je od mirovine isplaćene u veljači, već bio skinut taj iznos i vraćen u ožujku. Vi ste tada rekli da se radilo o pogrešci Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Potpredsjednica Vlade, gospođa Jadranka Kosor, tada se podvela na Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Proučavanjem cijele situacije i svih zakona došli smo do zaključka da ni jedno ni drugo nije točno. Drugim riječima, vjerujemo da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nije pogriješio u proceduri, nego se radilo o naknadnoj pameti. Hrvatska stranka umirovljenika zdravstveni doprinos smatra neprihvatljivim i za branitelje, ali i za umirovljenike i tražimo da se njihova prava izjednače. Molim vas da mi precizno odgovorite na temelju čega, kojeg zakona i kojeg zakonskog članka, je došlo do različitog tumačenja zakona za dvije društvene skupine i postoji li u Vladi Republike Hrvatske volja da se ispravi ovakva nelogičnost odnosno nepravda?

kruga izbora na lokalnoj razini, onda u redu. A ako nije nas dva smo puno vremena proveli u razgovoru oko reformskih zakona i ne dajem vam za pravo da govorite da reformski zakoni dovode do socijalne nepravde. Pa ako spominjemo umirovljenike milijun i sto tisuća umirovljenika od njih samo 10% ima preko 40 godina radnog staža i samo njih 10% preko 40 godina radnog staža uplaćivalo čitav svoj radni vijek za doprinose za zdravstveni sustav. Ako bi vidjeli zemlje u okruženju Slovenija 5,6% svi umirovljenici plaćaju doprinos. Makedonija 14%, Srbija 11%, Austrija 7%, Crna Gora 19%. A koliko je reformski zakon, a plus toga ovo je Zakon o doprinosima i to ne bi trebalo biti upućeno pitanje ministru zdravstva, jer ja ne donosim i ne predlažem Zakon o doprinosu, nego Ministarstvo financija. A koliko je on socijalno osjetljiv. Dakle, od milijun i sto tisuća umirovljenika državni proračun plaća doprinose za milijun i 80000, a ovih 3% se odnosi samo na 20000 umirovljenika i to onih umirovljenika koji imaju mirovinu iznad prosječne plaće u Republici Hrvatskoj 5104 kune. Zakon o pravima hrvatskih branitelja nije bio reformski zakon. Taj zakon definira prava hrvatskih branitelja i zato hrvatski branitelji nisu uključeni u plaćanje doprinosa od 3%. I nitko umirovljenicima ne oduzima kako vi to kažete 3%. Koliko je reformski zakon ili reforma zdravstva socijalno osjetljiva govori i podatak da kao nigdje u Europi za 350000 umirovljenika dopunsko zdravstveno osiguranje plaća Hrvatska država. Koliko je socijalno osjetljiva reforma zdravstvenog sustava govori i podatak da je polica dopunskog osiguranja za umirovljenike, a zato smo i ostavili dopunsko u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje 50 kuna, a da vam spomenem Sloveniju gdje je najmanja polica dopunskog osiguranja 230 kuna, a nama je najveća polica dopunskog osiguranja 130 kuna. A još jednom napominjem 320 000 umirovljenika to ne plaća. Za njih to plaća državni proračun, a najmanja polica zdravstvenog osiguranja je 50 kuna i to je socijalna osjetljivost reforme zdravstvenog sustava. I još jednom napominjem od milijun i sto tisuća umirovljenika 3% doprinosa

Gospodine ministre nisam zadovoljan sa vašim odgovorom iz razloga što nisam tražio da mi navedete pozitivne efekte zdravstvene reforme koji smo i mi ovdje podržali i za koje smo glasali. Prema tome, to je jasno i što se tiče socijalne osjetljivosti zdravstvene reforme. Mi smo se oko toga pozitivno očitovali. Ja sam koncentrirao svoje pitanje na sljedeću činjenicu. U Hrvatskoj u ovom trenutku ima 67000 umirovljenika koji primaju mirovinu preko 5108 kn. Od njih 20 i nešto tisuća plaća posebni zdravstveni doprinos, a 40 000 ne plaća. Molim vas da mi pismeno odgovorite na moje postavljeno pitanje zašto je došlo do proizvoljnog, odnosno različitog tumačenja zakonskih odredbi? **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Gospodine predsjedniče Vlade, za koliko ste novca smanjili prosvjetarske plaće? Zahvaljujem. Dobro gospođo zastupnice. Ja vam najprije čestitam na sjajno lošim rezultatima na ovim lokalnim izborima. /Pljesak./ I vama savjet kao i vašim kolegama nastavite tako, a mi ćemo redati pobjede. Gospodine premijeru, u školi bi za ovaj odgovor dobili sjedni jedan jer uopće niste odgovorili na pitanje. Šest postotno smanjenje plaća u prosvjeti iznosi ukupno 329 milijuna kuna što je 130 milijuna kuna manje od populističkog i predizbornog projekta podjele besplatnih udžbenika svoj djeci protiv kojeg ste ako se ne varam i vi sami. Lako meni što vama ministar Primorac radi iza leđa. Meni je puno veći problem što je njegova najava podjele besplatnih udžbenika svoj djeci suprotno zakonu kojeg je sam ministar predložio ovom Saboru prije pet mjeseci. Ja vas molim dopunski pisani odgovor jer uopće ne odgovarate na pitanje jer ne znate odgovore kako ćete kazniti ministra Primorca zbog ponašanja suprotnog zakonu, ponašanja suprotnog politici Vlade i ponašanja suprotnog onom koje je utvrdio Hrvatski sabor.

je pitanje upućeno ministru Kalmeti. Svjedoci smo velikih građevinskih poduhvata na području Dubrovačko-neretvanske županije od Pelješkog mosta do gradnje auto-ceste prema Pločama, prije nekoliko tjedana smo također svjedočili o otvaranju početka radova i potpisivanju ugovora na dionici ceste od Dubrovnika prema Dolima, odnosno prema Pločama. Radi se o dionici od 30 km. Međutim, ovih dana u dubrovačkoj oporbi se sumnja u postojanje građevinske dozvole, dokumentacije svih potrebitih preduvjeta, pa bih vas molila gospodine ministre da dubrovačkoj i hrvatskoj javnosti putem ovog odgovora kroz zastupničko pitanje odgovorite koje su stvarne činjenice o početku radova, o ulaganjima, o vremenu trajanja izgradnje te dionice

gospođe i gospodo zastupnici. Dakle, mi smo u prošlom mandatu Vlade doktora Ive Sanadera i u ovom mandatu sada od godinu i pol dana izgradili, otvorili 510 km auto-ceste i niti jedan metar auto-ceste nismo započeli graditi bez građevinske dozvole i niti jedan metar auto-ceste nismo pustili u promet bez svih potrebnih papira, odnosno uporabne dozvole. Prema tome, govoriti da smo počeli radove na auto-cesti od čvora Osojnik do Dolija u dužini 30 km bez građevinske dozvole to je smiješeno. Dakle, radovi su počeli na čvoru Osojnik i imamo građevinsku dozvolu za čvor Osojnik. Lokacijskom dozvolom utvrđeno je da se ta dionica gradi po etapama što je po zakonu i za sve ostale etape kako bude sve pripremljeno i kako se budu dobivale građevinske dozvole tako će se i uvodit u posao. Dakle, odgovor na prvo pitanje je imamo građevinsku dozvolu za izgradnju auto-ceste od Osojnika do Dolja, odnosno za čvor Osojne na kojemu se vrše radovi. Rok za izgradnju te auto-ceste, i to ste pitali, je 30 30 mjeseci. Ako to preračunamo, Dubrovčani će se onda voziti, i svi ostali, negdje 2012. godine od Dubrovnika prema Zagrebu auto-cestom. I već kad ste me to pitali, želim pripomenuti još jednu vrlo važnu stvar, kad je u pitanju dubrovačko područje, a to je jedna dionica auto-ceste od 3,5 kilometra koja Dubrovnik spaja sa zaleđem i sa dubrovačkim primorjem, čime se omogućava širenje grada na zapad, što je preduvjet za daljnji razvoj Dubrovnika. Želim kazati još jednu stvar ovdje, da ćemo mi i početkom 6. mjeseca, valjda već u prvom tjednu pustiti tjednu pustiti i sve četiri tunelske cijevi u promet i evo, kao što vidite, to će biti nakon izbora jer i ovo o čemu ste vi sad govorili, još su izbori, još se ide u drugi krug pa se svašta izmišlja, da ne kažem i da ne upotrijebim koju drugu težu riječ. Sve ide svojim tijekom. Auto-cesta se gradi sa svim dozvolama i nastavljamo ono što je gotovo otvarati i nakon izbora. Evo, zato najavljujem već prvi tjedan u 6. mjesecu puštanje u promet punog profila, odnosno sva četiri tunela, kad govorim mislim na Malu Kapelu i na Sveti Rok.

da se ova dionica počne graditi od Dubrovnika prema Pločama kako bi se što prije spojili i ujedinili sa ostatkom Hrvatske i kako bi se županija koja je prekinuta spojila. I hvala vam lijepo. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. HDZ-ov ministar socijalne skrbi promijenio je očigledno zbog ideoloških razloga naziv dječjem domu u Puli kojeg je do tada krasilo ime "Ruža Petrović". Tko je bila Ruža Petrović? Ruža Petrović bila je istrijanska heroina. Ona je, na žalost, svojim osobnim primjerom, svojom osobnom tragedijom vjerojatno ispisala jednu od najdirljivijih istarskih, ma i hrvatskih priča koje vezujemo uz NOB. Njoj su fašisti '44. godine, kako da se izrazim, na živo, ne dobacujte, iskopali oči. Od '45. do '96. dječji dom u Puli nosio je ime po toj hrabroj ženi. Puležani taj dom i danas tako nazivaju. Međutim, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi nedavno, kad je to bilo nedavno, prošli tjedan, odbilo je vratiti taj naziv dječjem domu u Puli iako su svi uvjeti bili ispunjeni. Stručno upravo vijeće znači doma pozitivno se izjasnilo u vraćanju imena, Županija istarska bi to isfinancirala, ali ministarstvo jer eto, kao vlasnik ne da promjenu naziva, odbija promjenu, kada, prošli tjedan. Sramota. koji je izjavio nedavno u Puli da ne dopušta da netko više voli Istru od njega, ja mu vjerujem. Zašto? Jer iz Istre u državni proračun ide 12 milijardi kuna, rebalansom proračuna je Istra bila zastupljena sa samo 67,3 milijuna kuna. Ne derite se! Pa Pa onda bi čovjek si postavio pitanje koliko voli Zadar, Dubrovnik i nešto drugo. Ali pustimo sada to. Znači u vrijeme kada se na jednom Bleiburgu ponovno otvoreno provocira ustaškim nazivljem, veliki broj građana Pule, pogotovo onih 60% koji su

promijenilo ime Ruže Petrović. Kada ćete gospodine premijeru ili ministre, svejedno tko će mi odgovoriti, donijeti nalog da se to i učini?

odgovoriti ću izravno. Ja sam za to da se to ime vrati jer je riječ zaista, da ja ne ponavljam vaše riječi, o jednoj ženi koja to zaslužuje. Isto tako predlažem da tako vehementni budete u vraćanju imena Kina Zagreb jer Istra nema, niti Pula, nikakvog razloga da mijenja ime Kina Zagreb u ime neke glumice za koju kažu da je bila Mussolinijeva ljubavnica. I ako se tako vehementno zauzimate da se na Bleiburgu ne pojavljuju ustaško znakovlje, što je predsjedništvo HDZ-a osudilo u ponedjeljak, onda tražim da se isto tako vehementno zauzimate za punu istinu o toj dami. Ja vam neću reći ime, vi i ja znamo dobro kako se zove, kojoj ste stavili ime na dosadašnje Kino Zagreb i siguran sam da Istrijani nisu za to da se vodi takva politika i da se kaže u Puli ne želimo imati Kino Zagreb, ali želimo imati ime jedne glumice za koju kažu da je bila Mussolinijeva ljubavnica. Neka se to istraži. Ako je istina, istog časa treba skinuti to ime i vratiti ime Kino Zagreb. A kad je riječ o Istri, zašto sam u Puli na skupu rekao, koji je inače bio sjajno posjećen, ali vi ste naravno tamo pobijedili, ja vam na tome čestitam, zašto sam rekao da nitko ne može voljeti Istru više od mene? Ja sam to dokazao i djelima, ja i moja Vlada. Ni jedna Vlada do sad nije toliko uložila u Istru kao ova Vlada u ovaj mandat i pol. Gospodine Kajin, to je istina i to je jedina istina. To govore naša djela, a vi možete govoriti što god hoćete i pozivati sad ponovno na skup kao što ste učinili to neki dan. Damir Kajin je bio protiv promjene imena Kina Zagreb. Ali ta dama nije bila ljubavnica Mussolinija, nego upravo proganjana od njegovih tih trupa ili što ja znam kako ću kazati … Slažemo se znači da nas je NOB odredio i opredijelio. Pa bez NOB-a, bez Josipa Broza Tita, partizanskog pokreta Istra, Zadar, Rijeka nikad ne bi bili u Hrvatskoj. I utoliko, ja vas molim, naložite ministru da hitno danas vrati naziv tom domu, tom dječjem domu. Što se mene tiče, može se odmah vratiti i ujedno prestanimo slaviti ove komemoracije gore na Bleiburgu jer to nije ništa drugo nego A što da vam kažem, jednoj vojsci koja nije htjela položiti oružje, koju je predvodio nitko drugi nego Maks Luburić.

Poštovani predsjedniče Vlade, znate li kojom se djelatnošću bave Hrvatske pošte i jesu li poslovale s gubitkom ili dobitkom? Gospođo Holy, vama će odgovor na pitanje poslati glasnogovornik za takva pitanja Milorad Bibić Mosor. Čemu takva nervoza premijeru s obzirom da ste na prošlim sjednicama bili jako revoltirani zbog toga što vam ne postavljamo pitanja. Evo, izašli smo vam u susret pa vam postavljamo pitanje. A ja ću vas podsjetiti da se između ostalog Hrvatske pošte trebaju baviti dostavom klasičnih pisama, poštanskih pošiljki lakših od 100 grama a po zakonu hitno to drugi ne smije raditi a sukladno i direktivama Europske unije osim Hrvatskih pošta. Trebam li vam reći da se u Hrvatskoj jedna firma, privatna firma bavi tom djelatnošću i da sada Hrvatske pošte planiraju kupiti tu firmu …/Govornica Koja je logika te transakcije? Ja ću vam reći koja je logika, HDZ-ova logika, logika toga da se novac poreznih obveznika strpa u privatne džepove. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Mato Bilonjić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, predsjedniče Vlade. Svoje pitanje ću postaviti potpredsjednici Vlade Jadranki Kosor i ministrici hrvatskih branitelja. Gospođo ministrice, znamo da vaše ministarstvo čini sve i velike napore da stambeno zbrine naše hrvatske branitelje. No, da li naše ministarstvo branitelja planira graditi na prostorima gdje su zapuštene vojarne a jedna je takva i u gradu Novoj Gradiški. Znači, imamo prostora gdje bi se moglo za naše branitelje graditi stanovi odnosno kuće. Hvala. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče. Gospodine zastupniče, hvala lijepa što postavljate pitanja pa mi pružite mogućnost da evo i prije svega informiram hrvatske branitelje, znači hrvatske ratne vojne invalide i obitelji poginulih, zatočenih i nestalih koji prema zakonu imaju pravo na stambeno zbrinjavanje. Dobro ste podsjetili da je evo prema odluci Vlade iz 2006. odlučeno da Ministarstvo obrane naravno u suradnji sa našim ministarstvom, znači Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti pripremi područja odnosno zemljišta na području bivših vojarni za izgradnju stanova za hrvatske branitelje. Znači, ponovit ću za invalide odnosno obitelji poginulih, zatočenih i nestalih jer je to tzv. ciljana skupina za koju gradimo stanove odnosno koji dobivaju kredite. I evo, želim vas izvijestiti da upravo traje jedna velika aktivnost za lokaciju vojnog skladišta Crvene kuće naselje Sokin brig u Zadru. Znači, tamo se priprema izgradnja 65 stanova. Međutim, isto tako na lokaciji naselja Kupari kod Dubrovnika, bivše vojarne Jamnak u Šibeniku, bivše vojarne u Puli ali isto tako moguća izgradnja na lokaciji jedne bivše vojarne u Splitu. Mi očekujemo za evo ovu prvu lokaciju da će u slijedećoj godini i u godini 2011. biti moguće riješiti na ovaj način, samo na ovaj način otprilike tisuću 500 do 2 tisuće stanova za potrebe onih koji su najviše stradali. Gospodine zastupnike, evo ovo je prilika i da kažem da je naša Vlada znači u proteklom mandatu i do danas stambeno riješila 5 tisuća ratna vojna invalida odnosno obitelji. Dakle, 5 tisuća 176 osoba ali možemo naravno govoriti prije svega obitelji je stambeno riješeno. Za to smo uložili više od milijardu i pol kuna. kuna. Ono što uvijek s ponosom i sa zadovoljstvom ističem da smo stambeno riješili sve sto postotne invalide prve skupine, znači 492 izgradnjom kuća ili posebno prilagođenih stanova kojima smo nabavili i automobile. Pa ću podsjetiti, ovo nije loše uvijek podsjetiti jer to nije predaleka prošlost da Vlada prije nas znači do 2003. odnosno 2004. nije kupila nijedan jedini automobil. Oni su odbijali tu svoju zakonsku obvezu koja je postojala i prema zakonu iz 2001. godine ali isto tako da je ta izgradnja stanova bitno zastala. Prema tome, mi evo očekujemo uskoro dodjelu stanova na nekoliko lokacija, bit će ih ukupno 156. Najveću podjelu očekujemo u Trogiru 60 stanova. I ono što mogu reći da se priprema izgradnja na 644 lokacije u Republici Hrvatske. Dakako, tu uključujem i ove lokacije na područjima bivših vojarni koje ćemo mi iskoristiti da bismo okrenuli novu stranicu u životu hrvatskih branitelja, omogućili im dostojan život izgradnjom stanova odnosno dodjelom kredita. Dakle, s tim poslom ne zastajemo unatoč teškim vremenima u kojima se živi ali hrvatski branitelji tu imaju prioritet jer mislim da na svaki način moramo iskazati zahvalnost tim ljudima i zbog činjenice, i sad završavam, da smo evo nedavno postali članica NATO saveza. Za to su uz zasluge mnogih najzaslužniji hrvatski branitelji i prvi hrvatski branitelji ali i Vlada, Sabor itd. ali njih na poseban način treba uvijek isticati. Hvala vam lijepa. potpredsjednice, s odgovorom sam zadovoljan. I evo još jedan put zahvaljujem u ime svih onih branitelja u Slavoniji koji su stambeno riješeni i podsjećam da u Novoj Gradiški ima jedna lokacija, zapuštena lokacija od bivše vojarne gdje bi se moglo graditi za one branitelje koji još nisu stambeno riješeni. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče. Pitanje upućujem gospodinu premijeru. Gospodine predsjedniče Vlade, molim vas recite građanima Hrvatske koje ste antirecesijske mjere ostvarili. Ja ne samo da zahvaljujem građanima nego zahvaljujem i ostalima, dakle građanima koji su birali Hrvatsku demokratsku zajednicu, Hrvatsku seljačku stranku, Hrvatsku socijalno-liberalnu stranku, SDSS, HSU naše partnere jer su upravo izborom u nedjelju potvrdili da smo donijeli dobre antirecesijske mjere i ja ih pozivam da nam svoj glas daju i u drugom izbornom krugu, to je najbolja investicija da će recesija otići iz Hrvatske.

a odgovor je još jednostavniji. Jedina mjera koju je ova Vlada ostvarila iz onog famoznog paketa, 10 antirecesijskih mjera, jeste rebalans proračuna. I to još rebalans proračuna Rebalans proračuna koji je ustvari baziran na greški zato što ste uporno tvrdili da će bruto društveni proizvod biti u padu za 2%, a danas priznajete da će biti 3 ili 4%, najavljujete novi rebalans i tko zna iza toga koliko još rebalansa. Rekli ste negdje na početku nama da smo se pripremili za kviz. Jesmo, gospodine premijeru, pripremili smo se za kviz i to kviz u kojem ste upravo vi premijeru, pokazuje se najslabija karika, a najslabija karika ne igra dalje. Nažalost, kad vam postavljamo konkretna pitanja onda se vidi da tu ne pomaže demagogija, ne pomažu priče. To je kviz koji ne priznaje grešku, ili znaš ili ne znaš. Ako ne znaš, ispadaš, gospodine premijeru. Hvala. Gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo, poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, poštovani članovi Vlade. Kolegice i kolege. Pitanje upućujem potpredsjednici hrvatske Vlade i ministrici obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, gospođi Jadranki Kosor. Uvažena gospođo potpredsjednice Vlade, 15. svibnja ove godine školske klupe napustilo je 45 tisuća maturanata, polaznika trogodišnjih i četverogodišnjih srednjoškolskih programa. Samo u mojoj Brodsko-posavskoj županiji srednju školu akademske 2008./2009. završilo je 1448 učenika. Kako se velika većina završenih srednjoškolaca, nakon polaganja završnog ispita, kani upisati na fakultete i visoke škole, moje pitanje gospođo potpredsjednice glasi: Hoće li se financirati troškovi pripremnih tečajeva za upis na visoka učilišta u akademskoj 2009./2010. godini? Hvala.

budući da započinju pripreme dakako za upise na fakultete odnosno u srednje škole. Ja ću reći da mi i ove godine nastavljamo sa tim poslom koji smo započeli. Upravo traje i natječaj, znači sva sredstva za potporu učenicima odnosno studentima koji se dodatno trebaju pripremiti mi dodjeljujemo isključivo putem natječaja. Natječaj je raspisan 4. svibnja i mi ćemo ponovno ove godine znači dodijeliti do visine od 2000 kuna potporu za pripreme učenicima i studentima. To je još, budući da natječaj traje, evo želim pozvati sve one kojima se to čini nužnim, da nam se jave. Mi smo i u prošloj godini učinili to isto i evo, u prethodne dvije godine na taj način je poduprto gotovo 400 djece, dakle studenata ili učenika. To su djeca hrvatskih branitelja. prednost imaju djeca poginulih hrvatskih branitelja, nestalih, ali isto tako djeca najtežih invalida, dragovoljaca itd. Prema tome, to je jedan od načina na koji želimo i evo sa zadovoljstvom mogu reći, uspijevamo kompenzirati činjenicu da je na temelju ustavne tužbe evo prije nekoliko godina, nažalost ustavna tužba je došla od ljudi koji se bave znanošću pa je bilo teško očekivati, ali eto na temelju te ustavne tužbe ukinut je jedan dio zakona kojim su se djeca hrvatskih branitelja upisivala. To nije bio naravno izravan upis, kako bi se reklo sa ceste nego su oni, jasno, morali isto tako ispuniti uvjete. To su sve bili odlični učenici odnosno studenti. Međutim, mi smo to onda kompenzirali jednim dogovorom i tu želim zahvaliti sveučilištima sa rektorskim zborom, ali isto tako ovim pripremnim radnjama, dakle da se što bolje pripreme za upise na fakultete, djeca hrvatskih branitelja da se upiše, da završe i da dakako sutra budu ti koji će biti na čelu velikih tvrtki, koji će biti uspješni gospodarstvenici, znanstvenici i vjerujem političari koji će sutra vjerujem preuzeti kao članovi Sabora, Vlade, kormilo Hrvatske države. Evo, gospođo zastupnice, vjerujem da ste zadovoljni. A na kraju još jedanput pozivam sve one koje to zanima da se jave na natječaj Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Gospođo potpredsjednice Vlade, zadovoljna sam u cijelosti ovim vašim odgovorom, kao što će vjerujem zadovoljni biti i oni korisnici koji dobiju ovu stipendiju, dakle to su sadašnji srednjoškolci ali nadam se budući studenti. I pohvale i pohvale i zahvala za sve ono što činite za obitelji odnosno za djecu hrvatskih branitelja, i vi i Vlada doktora Ive Sanadera. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Zoran Milanović. Izvolite. Poštovani gospodine Sanader, predsjedniče Vlade. 12., 13. i 14. ovog mjeseca ste u nekoliko navrata na predizbornim skupovima HDZ-a u Kninu, Šibeniku, Zadru i Splitu rekli i ponovili da je SDP u Hrvatski sabor u proceduru uputio zakon kojim se predlaže oporezivanje kamata na štednju građana i da je mišljenje o tom zakonu došlo u Vladu. Ja vas molim da nam kažete nešto o tom zakonu i da nam kažete kada je SDP uputio takav zakon kojim se u vremenima krize, kao što kažete, predviđaju novi tereti za hrvatske građane, jer o tome znamo malo. Možda vi znate više. Izvolite. **Sanader, Ivo (HDZ)** Gospodine zastupniče Milanović, vašim kolegama sam odgovarao možda malo u kraćoj verziji nego što su oni očekivali jer su već bili pripremili unaprijed pisani komentar na ono što ću ja odgovorit, znači oni su znali što ću ja odgovorit pa su čitali po cijelu stranicu. A u saborskom Poslovniku stoji da treba reći jesi li zadovoljan ili nisi zadovoljan odgovor i to kratko komentirati. No, ostavimo to postrani. Njima sam odgovorio tako jer sam znao što su pripremili, a vama ću odgovoriti sa današnjom Slobodnom Dalmacijom. "Potop ljevice u Dalmaciji. HDZ je 158 tisuća glasova, SDP 84 tisuće glasova." Nek idemo tako dalje. Hvala. Gospodin Zoran Milanović. Izvolite. **Milanović, Zoran (SDP)** Poštovani kolega, zadovoljan sam vašim odgovorom jer je upravo onakav kakvog sam očekivao. To je jedan sjajan odgovor, dakle ili ne znate šta je u saborskoj proceduri ili ne znate što se događa u državi koju vodite. Ja ću vam doduše reći koji je to zakon SDP predložio i zašto nema šanse da ga HDZ prihvati. To je Zakon o porezu na profit banaka, na povišivanje kamata. Dakle, rekli ste nešto i to ponovili više puta što nema apsolutne veze sa istinom. Čestitam vam na rezultatima u Splitu, u Zagrebu, u Rijeci, u Dubrovniku. Tako su dobri i bit će još bolji i sada ću vam reći u ovih 10 dana kampanje da govorite malo više istine, da ne izmišljate da SDP namjerava ukinuti vjeronauk jer to nije istina, da ne izmišljate zakonske prijedloge koji ne postoje. ne postoje. I molim vas da svoje suradnike ne šaljete u Bleiburg gdje sam bio osobno kao i u Teznom odati pijetet žrtvama i da ne drže govore koji dijele ovaj narod, nemojte manipulirati ljudima neistine. To nije dobro. Tako se ne vodi zemlja. Hvala vam gospodine Lijepo je čuti uzajamne čestitke. Vidite kako mi to fino znamo to je li. Lijepo je to čuti. I podsjetit ću vas da i dalje čestitate uzajamno ovako na uspjesima. Hvala lijepa. Sada je na redu gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Moje pitanje predsjedniku Vlade. Koliko je do danas novaca hrvatskim pacijentima naplaćeno od participacija u zdravstvu?

svi hrvatski ljudi moraju znati što se dogodilo na Bleiburgu i zato je dobro da je, i zato je dobro da je vaš predsjednik bio na Bleiburgu i zato je dobro da Hrvatski sabor ostane i dalje pokrovitelj te komemoracije. I nije dobro da se zbog nekoliko moram odvojiti, iskoristiti vaše pitanje, nemojte se ljutiti jer ovo. Jer Poslovnik, ne ne može mi nitko govorit što ću ja odgovoriti zastupniku. Oprostite, inače bi to bilo ponovno diktat socijal-demokracije, diktatura proletarijata. Dobro, u svakom slučaju moj odgovor vama je ovaj. Na Bleiburgu se dogodila strašna tragedija, jedna od najvećih tragedija hrvatskog naroda. I svi koji idu tamo dužni su to poštovati. Mi osuđujemo ustaško znakovlje, ali ne možete gospodine Milanoviću osuđivati govor predsjednika Kluba zastupnika HDZ-a koji je održao dobar govor i koji je osudio Jasenovac, koji je osudio sve ono što je ustaški režim kao zločinački režim učinio. Ali isto tako ću iskoristiti ovu prigodu i reći ću sljedeće. Ako se već stalno vraćate u prošlost, onda treba reći da treba suditi onima, vi,

i isto tako poraće u kojemu su počinjeni strašni zloćini komunističkog režima. Sve to treba procesuirati kao što se procesuiraju i oni ako je netko učinio u Domovinskom ratu. Jedino kriteriji moraju vrijediti jednako za sve. Gospodin Jovanović. Izvolite gospodine Jovanoviću. Molim izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Ovakvu uvredu saborskog zastupnika ovaj Sabor još nije doživio. Dakle, ni jednom riječju nisam dobio odgovor na svoje pitanje, a premijer je pokazao uz dužan pijetet prema svim žrtvama da mu je Bleiburg važniji od hrvatskih bolesnih ljudi. Zahvaljujući, molim vas da mi da mi moje vrijeme koje mi oduzimaju nitko na kraju ne spriječi da do kraja dam svoj komentar na ovaj odgovor kojim je predsjednik Vlade uvrijedio saborskog zastupnika i ovaj Sabor. Uostalom zbog ovakvog premijera Hrvatska je danas mala, skupa, neefikasna, korumpirana Radnici gube svaki dan radno mjesto, …/Govornik se ne razumije./… ne dobivaju plaću, umirovljenici imaju 20 kn dnevno da bi preživjeli. Gdje je tu onda participacija nego harač na bolesne i siromašne. Hrvatsko zdravstvo je reformom zdravstva gospodina Milinovića postalo jedinstveno u svijetu – ne služi liječenju pacijenata, nego krpanju proračunskih rupa.

Ako se mogu skromno pridružiti čestitam gospodinu Oberstnelu pogotovo na odazivu birača. Hvala lijepa. Idemo dalje. je po redu gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, predsjedniče hrvatske Vlade, predstavnici Vlade, kolege i kolegice. Svoje pitanje bih uputila ministru Kalmeti, a odnosi se na pomorsku povezanost otoka, elafitskog područja, plovnog područja dubrovačkog kao i otoka Prvića i Zlarina na šibenskom području. Gospodine ministre, kroz zadnje vrijeme u novinama možemo čitati kako probleme imaju u prometnoj povezanosti upravo ovi ljudi koji žive na ovom području, na ovim otocima, pa bih vam bila zahvalna da nas informirate što Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture čini kako bi riješili ove teškoće naših građana. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin ministar Kalmeta.

dakle što se tiče Elafita i povezanosti Elafita oni su već danas dobro povezani sa četiri linije dnevno. Međutim, u cilju poboljšanja te veze mi smo raspisali još jedan natječaj čime ćemo uvesti još jednu liniju od 1. lipnja do 30. rujna uglavnom za terete kako bi još više rasteretili ove 4 linije koje povezuju te otoke sa kopnom kad su u pitanju putnici. U svezi Prvića i taj otok je relativno dobro povezan sa Vodicama i sa Šibenikom, ali mi smo neovisno o tome raspisali još jedan natječaj za uvođenje još jedne dodatne linije koja će spajati Prvić sa Vodicama i čime će i ta linija će krenuti negdje na jesen. Dakle, prije nego što počne školska godina. E sad, čini se da ste još nešto pitali ali nisam čuo. …/Upadica Hvala vam lijepa gospodine ministre. Evo, to je veliko veselje i za otočane koji žive zapravo na području, na otočju Elafita, ali jednako tako posebno vam zahvaljujem i za otočane sa otoka Prvića, poglavito za Zlarinjane. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Ranko Ostojić. Izvolite. **Ostojić, Ranko (SDP)** Poštovani Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, štovani članovi Vlade, poštovani predsjedniče Vlade. Moje pitanje je za gospodina premijera. Znate li koliko je pad prometa u trgovini na malo u prvom tromjesečju ove godine? Niste čuli, ne radi mene, nego radi ovih koji inače upadaju zastupnicima u riječ sa vaše strane lijeve. Znači, ponoviti ću pitanje. Koliki je pad prometa u trgovini na malo za prvo tromjesečje ove godine? Hvala. Izvolite gospodine premijer Sanader. Možda će netko sad reć da po nekoj lokal-patriotskoj osnovi odgovaram zastupniku Ostojiću, konkretno pao je negdje oko 15 do 16%, to je točno. Ali koristim prigodu s obzirom da je sve ovo u predizbornoj kampanji da vam čestitam na dobrim rezultatima u prvom krugu, međutim nisam siguran da ćete pobijediti u drugom krugu. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Izvolite gospodine Ostojiću. Ja sam djelomično zadovoljan odgovorom premijera. Posebno u onom dijelu čestitki pošto on ovo shvaća još uvijek kao predizborni dio. Ja sam uvjeren da vaš kandidat neće proći u drugom krugu u Splitu, a ono što je puno važnije, ono što je puno važnije, gospodine premijeru, ja mislim da bi trebali biti vrlo zabrinuti radi toga što takav pad od 17% u trgovinu na malo pokazuje dvije stvari. Pad standarda građana, to je jedna stvar. I drugu situaciju, a to je nesnalaženje u ovoj situaciji krize. To znači, to je problem. Iz tog razloga mislim da je važno. Gospodine predsjedniče Sabora, ako mi možete dopustiti da odgovaram. Znači ono što je vrlo bitno, treba štititi naše radnike, treba štititi naše trgovine, a ne protežirati benzinske pumpe koje su, normalno, u rukama stranaca. Po meni je puno važnije ovo što su ljudi siromašni pa je to znak pada standarda. To je ono što čini osiromašenje naših obitelji. Znači, ja ću vas moliti ipak da vi meni pisano to uredno odgovorite, a za onaj drugi dio mi ne trebati davati nikakav pisani odgovor. Vidjeti ćemo ga 31.5. Hvala. lijepo. Na redu je gospodin zastupnik Tomislav Ivić. Izvolite. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, poštovani premijeru i članovi Vlade. Svoje pitanje upućujem poštovanom gospodinu ministru obrane, gospodinu Vukeliću. Ministre, pitanje je što Ministarstvo obrane radi po pitanju većeg uključenja domaće industrije u opremanje hrvatskih Oružanih snaga? Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa ovo pitanje vjerojatno nije slučajno došlo danas jer u nekoliko prošlih mjeseci su se dogodili izuzetno dobri trenuci kada je riječ o hrvatskom gospodarstvu i opremanju hrvatskih Oružanih snaga. Temelji programa u hrvatskoj Vladi, one prošle i ove sadašnje jeste poticaju, podrška hrvatskom gospodarstvu, prije svega usmjereno na industriju i industrijsku proizvodnju. Najčešće kada o toj industriji govorimo, vežemo se na jedan projekat koji je već u tijeku i koji je izuzetno velik i važan, a to je proizvodnja borbenih oklopnih vozila, njih 126 komada u Đuri Đakoviću, čime je osiguran i posao u vrijednosti negdje oko milijardu i 400 milijuna kuna za tu tvrtku, jasno i partnera finskog, ali isto tako osigurana su radna mjesta. Istovremenu, u Đuri Đakoviću se provodi već nekoliko godina modernizacija tenka M84 koja bi naredne godine trebala i definirati potrebe naših oružanih snaga za tim … /Govornik se ne razumije./ … i time isto osigurati radna mjesta. Ali ono što se dobroga desilo u proteklih nekoliko mjeseci jesu ugovori koji su potpisani sa hrvatskim tvrtkama kada je riječ o opremanju hrvatskih vojnika, dakle hrvatskih Oružanih snaga. Prije svega, to je jedan veliki uspjeh okupljanja hrvatskog konzorcija, hrvatskih kompanija, njih 14 iz područja tekstila koji su ponudili i ugovorili sa MORH-om opremanje Hrvatske vojske sa hrvatskim odorama. Zašto govorim hrvatskim? Zato što je to dakle komplet proizvod u Hrvatskoj i ono što je posebno važno, vrlo konkurentan i jeftiniji i manji trošak za Oružane snage, a kvalitetniji proizvod ćemo dobiti proizveden Pred nekoliko dana smo potpisali ugovor sa tvrtkom HS produkt iz Karlovca za proizvodnju hrvatskih jurišnih pušaka. To je vrlo zahtjevan tehnološki posao koji je uspjela napraviti upravo hrvatska kompanija, hrvatska tvrtka. Taj posao koji je za 1000 jurišnih pušaka vrijedan negdje malo manje od 11 milijuna kuna je veliki posao koji će se sljedećih godina odvijati u opremanju Oružanih snaga Hrvatske. Isto tako, pred nama je veliki posao ugovaranja obalnih ophodnih brodova. Natječaj se priprema, uskoro će ići van. Jasno je, očekujemo i uvjereni smo da će hrvatsko brodogradilište, jedno ili više njih taj posao dobiti, da će se proizvodnja obalnih ophodnih brodova za potrebe Obalne straže upravo dešavati, dešavati, rješavati dakle u Hrvatskoj sa hrvatskim proizvodom. Dakle, šansa upravo za hrvatsko gospodarstvo i industriju i industrijsku proizvodnju jesu ovi projekti opremanja i modernizacije Oružanih snaga. Preduvjeti za to su stvoreni. To je politika hrvatske Vlade koja se okreće prema hrvatskoj industriji i proizvodnji. I drugo, da imamo kvalitetne hrvatske proizvođače. Mi u njih vjerujemo. Mi njih imamo. Posjetiti ću, Šestan-Busch koji je sa kacigom, ne samo oprema Hrvatsku vojsku, nego je izvozni proizvod diljem svijeta, jurišna puška vjerujemo da će biti itekako izvozni potencijal. Isto tako i vjerujemo za druge proizvode kao što je odora već i plasirana i na druga tržišta hrvatski proizvod. Prema tome, to su proizvodi koji ne samo da su hrvatski, oni su izuzetno kvalitetni, oni su konkurentni, oni su u vrhu kvalitete svjetskih proizvoda koji postoje na tržištu. Prema tome, to je put kojim hrvatska ide i koji je zacrtala hrvatska Vlada i provodi upravo kroz ove projekte opremanja Oružanih snaga. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Tomislav Ivić. Izvolite. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo gospodine ministre na ovako iscrpnom odgovoru. Gospodin zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, premijeru, ministri, kolegice i kolege. Svoje pitanje upravljam ministru zdravstva i socijalne skrbi, doktoru Milinoviću. Naime, osnovna je činjenica da porezne obveznike godišnje oko 3 milijarde kuna koštaju bolovanja. Gospodine ministre, ja sam imao sreću nakon 32 godine staža da nisam bio nijedan dan na bolovanju ali to se valjda radi o sreći. Ali sada ostavimo sreću na miru. Ja vas pitam pored kvalitetnih pokazatelja u ovoj zdravstvenoj reformi koju ste vi započeli i koju je pohvalio moj kolega Milinović kakva je strategija odnosno kakav je pristup racionalizaciji smanjenja troškova koje ste također najavili što se tiče tog bolovanja? Hvala. Gospodine predsjedniče. Pa prije godinu danas topa bolovanja u Republici Hrvatskoj bila je 4,2%, to je na godišnjoj razini ako bi govorili o financijama negdje oko 3 milijarde kuna. To je bila jedna signalna lampica da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo zdravstva malo poradi na kontroli tih bolovanja i u godinu dana smanjili smo stopu bolovanja sa 4,2 na na 3,8. Ako spomenemo da smo prošle godine izgubili 20 milijuna radnih dana i da je od ovih 3 milijarde kuna troškova negdje pola pola na doprinosima, pola na poduzetnicima stanje je bilo neizdrživo. Išli smo u pojačanu kontrolu, smanjili stopu bolovanja i uštedjeli negdje oko 500 milijuna kuna državnog proračuna. Nastavili smo i dalje i ove godine i smanjili smo sa 3,9 stopu bolovanja na 3,7, dakle za dodatnih 300 zapravo 83 milijuna kuna ali sve u cilju zaštite stvarno bolesnih na neki način zaštite od državnog proračuna od ovih povećanih troškova neopravdanih bolovanja. Dakle, idemo i dalje sa kontrolama neopravdanih bolovanja, a još jednom kažem u cilju zaštite stvarnih bolovanja. Što se tiče reforme zdravstvenog sustava gospodin Željko Jovanović je nešto o tome govorio, bio je u Rijeci kada sam ja govorio o reformi zdravstvenog sustava prije deset dana o rezultatima. Jedno 300-400 ljudi u crvenoj Rijeci kako on kaže, ja čestitam na izbornim rezultatima, je pljeskalo i podržalo prve rezultate reforme zdravstvenog sustava. Pa kad prenosi pozdrave premijeru iz crvene Rijeke ja želim prenijeti pozdrav iz Gospića 83% ali to nije veliki grad to nije veliki grad za SDP kao što nije ni Varaždin, ni Zelina, ni Zaprešić, ni Knin, ni Županja, ni Vinkovci, ni Gospić, ni Zadar, ni Virovitica, ni Bjelovar, ni Karlovac, ni Krapina, ni Otočac, ni Senj, Tamo valjda žive građani drugog reda, ovo su samo dio gradova koje je dobila Hrvatska demokratska zajednica, zajednica s ovim koalicijskim partnerima ne važi za SDP jer smo mi neka druga Hrvatska. Mi smo svi jedna Hrvatska i evo gospodine premijeru prenosim vam pozdrave iz ovih gradova gdje smo osvojili sa koalicijskim partnerima. Rijetko se čuje i jedinstveni aplauz. Hvala i na tome. Idemo dalje. Gospodin Stjepan Kundić. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Gospodine ministre, ja sam jako zadovoljan vašim odgovorom i vašom silnom energijom koju ste iskazali u ovoj zdravstvenoj reformi a izborima također. Ali ono što ste vi provlačili kroz ovu reformu meni nije promaknulo. Uvijek ste naglašavali da u ovoj reformi postoji odgovornost pojedinca prema svom zdravlju da i on mora biti izuzetno odgovoran odnosno i prema zdravstvu i prema zdravlju. Mislim da tu malo smo tanki. Prema tome, eto još jedanput ponavljam i zahvaljujem se na ustrajnosti kojom vi radite vaš posao. Hvala. Na redu je gospodin Davorko Vidović. Izvolite. **Vidović, Davorko (SDP)** Gospodine predsjedniče Vlade, ja se unaprijed ispričavam ako ću vas nasekirati i uznemiriti jednim jednostavnim pitanjem. Naime, da li je vama poznato koliko je novca potrebno za jednu umirovljeničku potrošačku košaricu i koliko se dana može od te košarice u Hrvatskoj živjeti? **Sanader, Ivo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine zastupniče. Meni je iznimno drago da ste mi postavili to pitanje i da se apostrofirali umirovljeničku grupaciju grupaciju hrvatskih građana prije svega zbog toga što je ova Vlada i to ćete priznati vratila dug umirovljenicima koji ste vi dok ste bili ministar negirali da uopće postoji. Prema tome, to hrvatski građani i u Sisku moraju znati i zato u drugom krugu izbora dati svoj glas Pintariću onoj stranci koja je vratila umirovljenicima dug. **Vidović, Davorko (SDP)** Pa ja nisam toliko nezadovoljan odgovorom koliko sam malo tužan, ali što možemo, to je. Ono gospodine predsjedniče Vlade što vi ne znate ja znam a može i svatko pogledati. Naime, ta umirovljenička košarica iznosi 3 tisuće 574 kuna a sindikalna košarica za obitelj 6 tisuća 600. U odnosu na prosječnu plaću to iznosi negdje oko 56% prosječne plaće. Dvoje umirovljenika iz Siska kojega vi spominjete gospodine predsjedniče Vlade mi je dalo kalendar da vam pokažem, to nije ni julijanski ni gregorijanski, to je tzv. Sanaderov kalendar. Po tom kalendaru za penzionere danas sa prosječnom mirovinom završio mjesec svibanj a sve ove dane koji su prekriženi, sve ove dane koji su prekriženi, u tim danima umirovljenici zube o klin. Evo, to je po prilici odgovor na pitanje zorno da možete proučiti kao predsjednik Vlade što vam je činiti. Na redu je gospodin zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče. Pitanje upućujem potpredsjednici hrvatske Vlade gospođi Adlešić. Poštovana gospođo potpredsjednice, punopravno članstvo Republike Hrvatske u NATO savezu pruža nove poslovne prilike hrvatskom gospodarstvu. To je posebno značajno danas u uvjetima globalne svjetske gospodarske i financijske krize, uvjetima recesije, otvaranja novih tržišnih niša u obrambeno-sigurnosnom sektoru koje nudi članstvo u NATO savezu prilika je za hrvatske tvrtke, za nove poslove, za rast našeg izvoza kao i uravnoteženje naše trgovinske platne bilance. Hrvatski izvoznici dakle dobivaju novu veliku značajnu priliku. Možete li reći poštovana gospođo potpredsjednice što Vlada Republike Hrvatske konkretno poduzima kako bi se te prilike kao perspektive snažnijeg gospodarskog rasta koje donosi punopravno članstvo u NATO-u u punoj mjeri iskoristile. Hvala lijepo. **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Drago mi je da ste postavili to pitanje jer je činjenica da se u Hrvatskoj članstvo u NATO-u još uvijek gleda više manje sa sigurnog aspekta, a zanemaruje se onaj koji do sada doduše i nismo mogli značajno koristiti, koristiti, to je ovaj gospodarski, sve gospodarske prilike koje sada otvaraju u Hrvatsku, prije svega na tržištima zemalja NATO saveza, ali isto tako i zemalja u kojima su nam misije. Prema procjenama stručnih službi NATO saveza pretpostavlja se da bi Hrvatska mogla povući oko 40 milijuna eura na različitim poslovima i to doista nije nerealno, jer naš cilj je dostići Mađarsku koja je realizirala oko 140 milijuna eura. Vlada nije čekala nepripremljena i organizirali smo radnu skupinu u kojoj su predstavnici osim ministarstva i Hrvatske gospodarske komore. Prvi natječaji su već otvoreni, stigli su u Ministarstvo obrane ja vjerujem da će biti do kraja godine već oni prvi realizirani. To je naravno u ovo doba recesije kad je najviše pogođena upravo građevina, infrastruktura, jako važna i sjajna prilika. Hvala još jednom. Hvala vam lijepo na odgovoru. Rekao bih sljedeće. Sigurno je da ova tema zaslužuje posebnu pažnju iz niza razloga, gospodarskih, sigurnosnih, vanjskopolitičkih. I siguran sam da ćemo zajedničkim naporima u ovom važnom segmentu učiniti ono što je u interesu Republike Hrvatske i hrvatskog gospodarstva. Hvala lijepo. Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Nevenka Marinović. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Hvala, poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani predsjedniče Vlade, članovi Vlade, kolegice i kolege. Pitanje upućujem ministru poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, gospodinu Pankretiću. U posljednja dva tjedna putem medija upoznati smo s činjenicom da je došlo do privremene zabrane otkupa mlijeka za oko 1100 kooperanata. Znamo da u ovaj sektor poljoprivrede Vlada Republike Hrvatske sustavno, kroz operativne programe, da je uložila znatna financijska sredstva, a rezultati tih ulaganja su i respektabilne količine, ali i kvaliteta mlijeka. Možete li nam, gospodine ministre, reći zašto je došlo do zabrane otkupa mlijeka i što je ministarstvo poduzelo po tom pitanju, ali i kakva je situacija danas u ovom sektoru poljoprivrede? Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin ministar Pankretić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Uvažena gospođo zastupnice, moram naglasiti da zabrane više nema na snazi jer smo prošli tjedan u razgovoru sa našim mljekarama došli do rješenja problema. Rekao bih da smo i mi bili iznenađeni kada su nas poljoprivrednici obavijestili oko zabrane koja se dogodila i nepreuzimanja mlijeka, ali moram reći da smo prvo bili iznenađeni zbog toga što postoji u ministarstvu Savjet u kojem su uključeni i mljekare i proizvođači, dakako mi iz ministarstva i nema nikakve potrebe, barem ne za sada i uvijek smo sve probleme rješavali na Savjetu. Ovaj puta nažalost to se nije dogodilo pa smo morali intervenirati na drugi način, pozvati sve mljekare i moram konstatirat, došli do zajedničkog dogovora dogovora vezano uz otkup mlijeka. Mogu ponoviti ono što sam već i naglasio do sada, otkupljivat će se sve količine mlijeka. A ponovo naglašavam, izuzetno nam je bitno da nam sektor mljekarstva bude konkurentan jer znamo da je sektor mljekarstva i ukupno govedarska proizvodnja jedan od stupova ukupne poljoprivredne proizvodnje. Dogovor smo postigli na način da idemo intervenirati u dijelu mljekarske proizvodnje na način da sa sa mljekarima smo dogovorili da sve one mljekare koje imaju, a moramo realno priznat, dosta velike zalihe s obzirom na hiperprodukciju u našem okruženju, da ćemo taj višak mlijeka pretvoriti u mlijeko u prahu i u maslac što će Vlada Republike Hrvatske preko Ministarstva poljoprivrede sufinancirati sa 40 milijuna kuna, uz dogovor da se sve ponuđene količine mlijeka otkupe, prema tome da i dalje nastojimo povećat proizvodnju. A mogu samo reći da je za mjesec travanj otkup povećan za 6% u odnosu na prošlu godinu. Trend nam je dobar i moramo zaštitit našu proizvodnju, ali i pripomoć u ovom teškom trenutku mljekarskoj industriji. Hvala lijepo. Hvala. Gospođa Nevenka Marinović. zaslužuje veliku pažnju i ne samo iz razloga što sam navela da su uložena velika financijska sredstva i znamo što hoćemo u tom segmentu, već iz toga što je o ovom sektoru ovisno preko 50 tisuća ljudi što znači proizvođača i njihovih obitelji, što kooperanata, dobavljača, ali i ostalih. Evo, hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Ivan (HDZ)** Gospodine predsjedniče. Dopustite mi, za razliku od brojnih upita mojih kolega iz SDP-a koji su doista svrhu sebi i u svrhu najjeftinije promidžbe, postavio bih jedno pitanje, usuđujem se kazati od prvorazrednog nacionalnog interesa. Gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, vi ste jedan od onih koji su se na poziv prvog hrvatskog predsjednika vratili prije rata u Hrvatsku i postali ste, bogu hvala, najuspješniji premijer u hrvatskoj povijesti Hrvatske države. Postavio bih vam, dopustite mi da vam postavim jedno pitanje koje se odnosi na odnos Hrvatske i Hrvata u svijetu, temeljem na ustavnoj obvezi Republike Hrvatske, ali i u smislu u smislu novih okolnosti u kojima se Hrvatska republika nalazi u posljednje vrijeme, imajući u vidu da je Hrvatska članica NATO-a, da je Hrvatska sutra članica Europske unije i imajući u vidu globalizaciju i sve one procese koji idu i kada zapravo razdaljine postaju relativne i kada zapravo komunikacija između ljudi i krajeva u svijetu postaje doista relativna. Hrvatska ima najljepše more, čiste vode, nezagađeno tlo. Hrvatska ima najvrjednije bogatstvo u svojim ljudima, ovima u Hrvatskoj, a i onima koji žive u svijetu. Hrvati u svijetu su prvorazredni interes Republike Hrvatske, bez obzira na njihovu generacijsku pripadnost i vrijeme iseljavanja, oblik, pojavnosti, dakle bez obzira da li se radi o Hrvatima u Bosni i Hercegovini koji su poseban entitet ili hrvatskoj nacionalnoj manjini, ili onoj dalekoj dijaspori, bez obzira na njihovu gospodarsku moć, bez obzira jesu li ili nisu hrvatski državljani. Važno je da imaju osjećaj pripadnosti hrvatskom narodu. Hoće li Vlada Republike Hrvatske, gospodine predsjedniče, donijeti najavljenu strategiju i zakon kojim će se sustavno regulirati i unaprijediti međuodnos Hrvatske i Hrvata u svijetu, rekao bih u svijetlu novih okolnosti,

Republike Hrvatske nakon prvih višestranačkih izbora u travnju devedesete bila izraz prirodne volje hrvatskog naroda da ima svoju državu koja će biti jednakopravna, međunarodno priznata sa svim ostalim državama u svijetu. Ono što mi počesto zaboravljamo, a to je da su i pri stvaranju samostalne Hrvatske države odlukom slobodne volje hrvatskih, pripadnika hrvatskog naroda i drugih građana pa onda i u obrani Hrvatske da nisu sudjelovali samo Hrvati i hrvatski građani koji žive u Hrvatskoj, nego da su i u stvaranju Hrvatske i u njezinoj obrani sudjelovali mnogi Hrvati izvan Hrvatske. Ja ću reći i u ovoj prigodi da mi imamo tri skupine Hrvata izvan Hrvatske. Imamo tzv. kolokvijalno zovemo hrvatsku dijasporu, koja dakle, iseljene Hrvate privremeno ili trajno koji žive u europskim i prekomorskim zemljama. Imamo autohtone hrvatske manjine koji žive od Srbije, Mađarske, Rumunjske, Slovačke, Češke itd. I imamo konstitutivni suvereni jednakopravni narod Hrvata u Bosni i Hercegovini čija je to domovina. tome, te tri skupine hrvatskog naroda sve tri su sudjelovale u stvaranju Hrvatske države. I najmanje što mi možemo učiniti jest da napravimo jednu strategiju i ja je najavljujem danas na ovom aktualnom prijepodnevu, da napravimo jednu strategiju još učinkovitije pomoći i interakcije između Hrvatske, između Republike Hrvatske i hrvatskog naroda koji živi izvan Hrvatske. Mi smo jedan narod, mi smo nedjeljiv narod koji živi u mnogim državama, ali smo jedan narod. I zato naša politika i ja se nadam da ćemo tu imati i potporu naših kolega sa ljevice. Ja se nadam i želim u to čvrsto vjerovati da će politika svake hrvatske državne vlasti o tome voditi računa da li su svi ti Hrvati nedjeljiv dio i sastavnica hrvatskog naroda bez obzira u kojim državama živjeli, da su svi pomogli u uspostavi suverene i samostalne Republike Hrvatske, da su svi pomogli u obrani Hrvatske i da neće više nikoga biti tko će sutra tražiti da oni izgube pravo glasa, da oni zbog toga što ne plaćaju porez ne mogu glasovati u Hrvatskoj itd. To su možda i neki nesporazumi. Možda ljudi ne razumiju dovoljno razloge, ali ovo je istina. Istina je da je ovo, ova Republika Hrvatska bila i jest rezultat zajedničkog napora, zajedničkog truda Hrvata u Hrvatskoj i Hrvata izvan Hrvatske. I zato im hrvatska državna vlast i mi ćemo to učiniti u ovom mandatu, donijet ćemo strategiju koja će se temeljiti na hrvatskom Ustavu, koja će se temeljiti na pozitivnim dokumentima međunarodnih institucija prije svega Ujedinjenih naroda, ali i Vijeća Europe i Europske unije.

izvolite gospodine Bagariću. vašim odgovorom. Vjerujem da to zadovoljstvo dijelim i sa svim svojim kolegama i kolegicama bez obzira na stranačku pripadnost u ovoj saborskoj dvorani i dakako da dijelim mišljenje s vama da je Hrvatska doista kruna nastojanja svih Hrvata bez obzira gdje su živjeli. Mi smo svjesni da ne možemo razmaknuti sva mora i oceane kako bi sve drago kamenje pokupili po svijetu i vratili kruni kojoj pripada. Ali vjerujemo da će ta strategija i vjerujem zakon koji će uslijediti zapravo doprinijeti da hrvatske institucije na jedan još učinkovitiji način uspostave međuodnos između Hrvatske i Hrvata u svijetu. Hvala vam lijepa još jedanput. Hvala lijepa. Evo prešli smo 25, još nam ostaje 15 pitanja. Sada bi mogli napraviti stanku do 12,00 sati. Nastavljamo sa postavljanjem pitanja. Prvi je gospodin zastupnik Miljenko Dorić, potom Tonino Picula, gospođa potpredsjednica Antunović i tako redom.